Zahvaljujem, kolega Milićeviću.Hvala vam na savetima sa početka vašeg izlaganja, jer vi kao bivši potpredsednik svakako imate više iskustava u vođenju sednice. Nadam se da ću ja u budućem radu praviti manje greške, ali ne smatram da je to bila greška, jer vi niste bili u sistemu kada ste… Ne, niste bili uopšte u sistemu, niti sam ja videla kada ste podigli Poslovnik, ja se izvinjavam.Reč ima narodni poslanik Luka Kebara, Uvažena predsedavajuća, poštovano rukovodstvo Narodne skupštine,

želeo bih da se zahvalim, pre svega, predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću i SNS koji su mi omogućili da postanem deo ovog veličanstvenog Doma i da u ovom predivnom, istorijskom zdanju govorim ovde pred vama.S obzirom da danas razmatramo na Predlog zakona o ministarstvima, konkretno član 2, hteo bih da iznesem par bitnih činjenica koje se tiču ovog amandmana i stanja demokratije u našem društvu.Često se nama spočitava kako smo mi ti koji sputavamo demokratiju, da smo mi krivci za nekakvo nepostojanje parlamentarizma u Srbiji, takozvano. Dame i gospodo, upravo Aleksandar Vučić, upravo SNS insistiraju na tome da mi moramo da razgovaramo sa svima. Mi smo ti koji promovišemo dijalog, pa mi smo osvojili ogroman broj glasova na izborima, mi smo mogli sami da oformimo Vladu, ali mi smo ti koji želimo da čujemo i stavove onih drugih, stavove manjina i stavove opozicije.Sećamo opozicije.Sećamo se kako smo u prošlom sazivu parlamenta imali mnogo problema sa opozicijom. Konkretno, neki predstavnici opozicije, neki njihovi poslanici su uništavali inventar u Narodnoj skupštini, oni su remetili rad čitavog ovog parlamenta i mi smo to dopustili samo zato da bi pokazali da smo mi ti koji insistiramo na demokratiji. Neki naši poslanici su bili fizički napadani i kako smo mi reagovali?Dame i gospodo, želeo bih da naglasim jednu bitnu činjenicu. Mi smo doneli Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji je predviđen po Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, što je i te kako tekovina demokratije i deo evropskog prava, odnosno „aki komuniter“, takozvanog. Takođe, imali smo izbore za nacionalne saveta nacionalnih manjina, što je jako bitan pokazatelj, odnosno indikator demokratičnosti u našem društvu.Posle 15 godina doneli smo Uredbu o postupku raspodele sredstava iz budžetskog Fonda za nacionalne manjine, gde su odobrena 72 projekta nacionalnih manjina koje služe da se nacionalne manjine afirmišu, da se radi na promociji kulture nacionalnih manjina, i to je jako bitno, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i SNS.Želeo bih SNS.Želeo bih da naglasim da mi je jako drago što imamo predstavnike nacionalnih manjina u vlasti. Konkretno, u našoj skupštinskoj vlasti imamo gospođu Elviru Kovač i gospodina Muamera Zukorlića koji su potpredsednici Narodne Skupštine.Takođe, neki od kandidata za ministre su i pripadnici nekih drugih, je li, opozicionih partija ili su nestranačke ličnosti. To je pokazatelj da smo mi i te kako razvijeno demokratsko društvo koje poštuje sve evropske standarde po pitanju ljudskih prava. Zato je maliciozno govoriti da je SNS ta koja se protivi tome. Znači, podvukao bih da smo zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, njegovom zalaganju i politici SNS došli do tog nivoa da otvoreno razgovaramo sa svima, sa svim građanima Republike Srbije. Mi ne pravimo razliku. Hvala vam. Zahvaljujem kolega.Od kolega sam dobila informaciju da vam je ovo prvo izlaganje. Čestitam.Po amandmanu Đorđe Dabić. Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, mi ćemo svakako podržati one amandmane koji se trude da na pravi način poboljšaju tekst zakona. Svakako da su to amandmani koje ćemo kasnije usvojiti, koje je predložila koleginica Jelena Žarić Kovačević, kao i kolega Vladimir Đukanović ispred Odbora za pravosuđe, a oni amandmani koji su podneti čisto da bi se Srbija predstavila kao država koja ne poštuje nacionalne manjine svakako da neće biti podržani od strane naše poslaničke grupe.Kao što vidite, danas u sali, sada u sali nisu oni koji su koji su podneli te amandmane. Oni su rekli šta su imali, iskritikovali su Srbiju, rekli su ovde ne poštuju prava i slobode nacionalnih manjina. Preneo bih im samo, iako nisu u sali, daj Bože da se i Srbima u regionu krše prava kao što se krše njima ovde. Daj Bože da u regionu mi imamo takva prava kao što imaju nacionalne manjine danas u Srbiji. Podsetiću vas da ne prođe ni dan da na KiM nekom Srbinu ne razbiju glavu, ne prođe ni dan da ne pročitamo da je u Vukovaru razbijena tabla sa ćirilicom,

jedne susedne države želeći da tu imovinu prepiše na neku drugu versku organizaciju.Dakle, pričajući da danas u Srbiji mi kršimo nacionalna prava i slobode, apsolutno se degradira svaka istina. Zato, naravno, da nećemo podržati ovaj predloženi amandman, a da ćemo svakako se truditi da svim onim amandmanima kojima se zaista trude da na pravi način isprave zakonski tekst predloženog zakona naravno da ćemo dati podršku. Hvala.

i o tehničkim nedostacima ovih amandmana, koje je uložila poslanička grupa, kako se oni zovu, Ujedinjena dolina SDA, i ovaj dodatak protivustavnog naziva ove poslaničke grupe, Sandžak.U samom startu da kažem dve stvari koje diskvalifikuju kolege da pričaju ovde da su se spremili prvo da govore o ovim amandmanima. Prvo, oni su napravili ovu konfuziju, jer sam tekst amandmana je predstavljen na pogrešan način. Kao što vidite u samom tekstu, mi imamo samo amandman iako nekoliko članova Zakona o ministarstvima treba da se promeni, pa bi tehnički trebalo izgledati po svakom članu da imamo amandman dva, amandman tri, amandman četiri itd, bez obzira koliko god kolege žele tih amandmana da

i forme, ali i suštine. Prema tome, oni su u amandmanu dva, koji se sada ovde nadovezuje, a s obzirom da smo mi imali priliku ovde upravo da slušamo predstavu koja je pre ove sale iscenirana ili kao što vidite da će ova poslanička grupa, i Bogu hvala da je tako, imati puno publiciteta u ovom sazivu, a koristiće ga da dokaže da Srbija ne poštuje manjinska prava, iako ne postoji nijedan parametar za takvu diskvalifikaciju.Njihovo odsustvo u ovom momentu pokazuje da oni ni na sledećim amandmanima koje su uložili neće ovde biti, već pretpostavljam da su završili sada na nekoj pres konferenciji gde će za dva Đilasova medija sada izjavljivati kako su oni tobože ugroženi. Vidite vi koliko mi pažnje njima posvećujemo, koliko smo se mi posvetili da pročitamo sve ono što su oni spremili na brzinu, da bi populističkim merama u svom biračkom telu i dalje nastavili da manipulišu.Ko je SDA? Ko je Stranka demokratske akcije koja se spaja ovde sa Albancima u jednu dolinu, u jedan Sandžak koji je protivustavan? Kolega Imamović, koga nema nažalost ovde, želeo sam da ga pitam, pozivao se pre neki dan, dobro sam pazio i zapisivao šta je govorio iz prostog razloga zato što je meni lično kao nekom ko je odrastao sa Bošnjacima, koji ima mnogo prijatelja Bošnjaka, izuzetno važno da shvatim šta je u osnovi u osnovi tog nerazumevanja, u osnovi uzroka da on kaže ili pripadnici bošnjačkog naroda koji oni zastupaju, nažalost oni su u manjini, na njihovu nesreću po broju glasova koji su dobili, čime su oni to ugroženi ili je ugrožena država Srbija kada ovde je prvo u Srbiji registrovana takva politička partija, pa se kaže SDA Sandžak, pa je onda ovde registrovana poslanička grupa takva.Molim takva.Molim vas, kolega je govorio o članu 182. stav 3. o načinu kako se, o statusu autonomnih pokrajina, a sam Ustav govorio o načinu kako se menja Ustav i kako se dobija status autonomne pokrajine. Nemamo mi ovde autonomnu pokrajinu Sandžak da bi mi govorili o nekim ugroženim pravima.Hvala mladom kolegi koji je sada govorio o komparaciji sa regionom. Daj Bože da Srbin u Federaciji BiH ima pravo kao što ima Bošnjak u Republici Srbiji. Daj Bože. Daću vam nekoliko parametara. Koliko je Srba danas u Sarajevu? Kažu čaršijski da ima više Kineza sa kineskim prodavnicama. Verujem da ima više Pazaraca sa dućanom na Baščaršiji nego što ima Srba danas u Sarajevu, to su prave slike, ili koliko je Srba institucionalno prisutno u gradu Mostaru, u Mostaru koji je takođe srpski grad?Poređenja radi, Srbi su na prostoru čitave BiH konstitutivni narod. Kao konstitutivni narod u Federaciji BiH oni imaju daleko manja prava nego nacionalna manjina bila ona bošnjačka ili bilo koja druga koju mi izuzetno uvažavamo pokazujući upravo primerom da mi imamo Bošnjaka koji je danas potpredsednik Skupštine. To što se ne sviđa Stranci demokratske akcije, koju je ustanovio i pokrenuo pokojni Alija Izetbegović, koji je u osnovi svog političkog programa imao priču i zelene transvezale i svega onoga što se pokušava ovde kroz ove nazive da provuče.Nije ovde suština, da budemo jasni u ministarstvima, nije ovde suština u Zakonu o ministarstvu. Ovde je suština da se napadne Republika Srbija, da se Republika Srbija prikaže na spoljnom planu preko kanala komunikacije koji se ovde ostvaruje, kanala koji su sebi izburgijali po Srbiji ovde ugrađujući optiku preko kriminalnih tajkunskih

boju.Vrlo je zahvalno biti u ovoj poslaničkoj grupi iz prostog razloga što je manjinska i zato što je ovakav sastav Skupštine koji održava volju građana Republike Srbije. Iz tog razloga ja ću kao narodni poslanik izuzetno se zalagati za ono za šta se zalaže predsednik Republike Srbije, a to je novo srpsko-bošnjačko prijateljstvo. Nemate, dragi prijatelji Bošnjaci, nikoga bližeg od Srba,

put u kojem nemate gde da se povezujete. Mi treba zajedno jedni drugima da pružimo ruke i svaka poruka od kada je gospodin Aleksandar Vučić izabran i za predsednika Vlade za predsednika Republike je bila poruka pomirenja, poruka pružene ruke, poruka pa slikovito, kako se to gospodin Vučić izražavao ući ćemo mi Srbi u bošnjačke cipele, uđite i vi u naše da vidite da nije lako.Suštinska je poruka poruka saradnje, institucionalno, politički, voljom, upravo prema narodu, prema nacionalnoj manjini, prema drugim nacionalnim manjinama. Srbija danas,

Bošnjaci u Republici Srpskoj imaju četiri ministarstva, imaju potpredsednika Vlade, od 16 ministarstava oni imaju četiri predstavnika predstavnika Bošnjaka koji su konstitutivni na prostoru Republike Srpske.Ovde se u medijima pravi jedna pogrešna slika, slika u kojem gospodin Imamović, njegova stranka, poslanička grupa u kojoj on radi, je ovde ugrožena. Ne, mi želimo, ako diskutujemo normativno, ako diskutujemo o amandmanima kako se ulažu, onda moramo pomenuti da se nisu spremili. Ako pričamo o suštini, je ovo što sam rekao. Ako pričamo o nameri, onda je jasno da se ovde vidi namera koja institucionalno treba da potkopava osnovne ustavne temelje Republike Srbije, a jedan od osnovnih temelja je njena teritorijalna integracija i celovitost i u tom prostoru Sandžaka nema. Imamo Raški okrug. Sandžak nemamo.Ideološki, priča Sandžaka je priča koja je vezana za Sarajevo. Ideološki ta priča možda mnogo bolje pripada danas u nekoj diskusiji, pošto je i tamo predizborna kampanja za lokalne izbore, u koja je skraćeni naziv za „Zelenu transferzalu“, a ne za dom Narodne skupštine Republike Srbije. I to onaj koji dolazi ovde s poštovanjem treba prvenstveno da zna.Te politike koje se danas pokušavaju ovde reciklirati su odavno Te politike nisu dobile utočište nigde u međunarodnoj zajednici, a politike koje predvodi SNS i Aleksandar Vučić su dobile na svim stranama sveta, u svim relevantnim međunarodnim institucijama podršku i kredibilitet. Mi ćemo nastaviti tim pravcem, ali nećemo dozvoliti da nas neko ponižava u tom smislu u Republici Srbiji, pa da kaže da ta jedna mala kancelarija, uprava, za Srbe u regionu i dijaspori, pa i to vam bode oči pa ne smemo ništa da nazovemo srpskim već sve mora da ima kvalifikaciju „državljanin Srbije“. Pa, valjda bar jedna uprava u sastavu institucija Republike Srbije zaslužuje taj naziv? Jel to previše? Ako je previše, otiđite u federalno Sarajevo, otiđite u Republiku Hrvatsku, pa ćete videti da nijedan naziv institucije nema naziv građana ili državljana Republike Hrvatske, već ima predznak – hrvatski. A ovde bode oči i to, pa hajde i to da sklonimo iz ovog predloga zakona.To nije u redu. Međusobno uvažavanje i tolerancija je dvosmerna ulica. Ali, prvi preduslov za tu vrstu priče je poštovanje one države u kojoj živite i njenih institucija. Toliko i hvala.

ove koalicije ili poslaničke grupe koja se veoma čudno zove i moram da budem otvoren i iskren – nije mi jasno šta znači i koje je značenje „Doline“? Jasno mi je koje su stranke u pitanju, ali ne znam šta znači „Dolina“? Valjda je to aludiranje na nešto što stvarno u našem geografskom, geopolitičkom ili bilo kom aspektu ne postoji, a to je ta tzv. preševska dolina, kao sinonim za Preševo i Bujanovac i, kako to neki umeju da kažu, Medveđu, koja apsolutno ni geografski, ni na bilo koji drugi način ne pripada i nije povezana sa gradovima, odnosno opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom, odnosno Preševom i Bujanovcem.Ovde se, uvažene kolege, dame i gospodo narodni poslanici, ne radi o tome šta je ovde „racio legis“, ovde se radi o političkoj volji ovde se radi o prosto potrebi i pristupu određenih narodnih poslanika, u ovom slučaju poslanika opozicije. Meni je žao što gospodin Imamović nije sada u sali da malo polemišemo oko ali o političkoj volji da budete državotvorni, da budete deo države i da pomognete i date maksimalan doprinos kako bi ta država mogla da se razvija i kako bi pored političkog razvoja, ekonomskog, socijalnog, mogla da razvija svoju politiku po pitanju ljudskih i manjinskih prava.Smatram da je Srbija u tom domenu, na čelu sa SNS i predsednikom Aleksandrom Vučićem jednostavno šampion, i to na nivou Evrope, pa čak prevazilazimo i mnoge zemlje EU kada su u pitanju ljudska i manjinska prava. Kada je u pitanju poštovanje prava manjina u ovoj zemlji, imamo mnoge svetle primere za to – sjajna saradnja sa mađarskom manjinom i sa njihovim predstavnicima gotovo istorijska saradnja i odlična saradnja između dve države, između Srbije i Mađarske, koja se ogleda u maksimalnoj političkoj, ali i u ekonomskoj i svakoj drugoj podršci.Ja bih savetovao uvaženom kolegi koji je branio ovaj amandman iz redova opozicije da malo pogleda oko sebe, da pogleda region i mesto u kojem on živi i da vidi da postoje i oni ljudi i da većinski bošnjačko stanovništvo u regionu Raške ili kako oni to kažu – Sandžaka je opredeljeno za državu Srbiju, opredeljeno je da se razvija i opredeljeno je da ostvaruje sva svoja prava u saglasnosti sa zakonima i sa najboljom mogućom praksom poštovanja ljudskih i manjinskih prava u ovoj zemlji. I može se ugledati i na predstavnike stranke gospodina Ljajića i predstavnike stranke gospodina Zukorlića i predstavnike stranke gospodina Mirsada Đerleka. Dakle, jako je važno da u tom domenu se razmisli samo u vezi tog pristupa i samo je u pitanju politički aspekt i koliko neko želi da se u stvari domogne fotelje i koliko neko na taj način, boreći se, navodno, za prava nacionalne manjine ili manjine u kojoj on pripada, u stvari želi da uceni i želi da uceni vladajuću partiju i stranku, kako bi ostvario partikularna ili neka bilo koja druga prava.O tome kako SNS i kako predsednik Vučić razmišlja u tom domenu govore škole, govori infrastruktura, govori ekonomija. Nikada niko nije postavio pitanje i nikada niko nije pitao nekoga kako se zove i kako se preziva, kojoj naciji i kojoj veri pripada, kada se on zapošljavao, kada se gradio auto-put, kada se gradila škola. Ne, nego su svi građani Srbije posmatrani i smatraju se i dan-danas podjednako podjednako i upravo ta različitost kada je u pitanju nacionalna struktura u našoj zemlji predstavlja upravo to bogatstvo koje su predsednik Vučić i SNS maksimalno iskoristili za naš narod i za našu zemlju.Kolegi savetujem da se malo vrati u bližu istoriju i da se malo ugleda i na neke ljude koji su predstavljali bošnjačku ili muslimansku zajednicu, recimo i pre Drugog svetskog rata, svetli primeri Muhameda Spaha, Jugoslovenske muslimanske organizacije koja je u jednom trenutku, 1935. godine, postala deo Jugoslovenske radikalne zajednice, tzv. „Jereze“, bila deo države i borila se zajedno sa predstavnicima srpskog naroda, slovenačkog naroda i drugih naroda koji su činili tadašnju strukturu Kraljevine Jugoslavije, nešto što je za glavni cilj imalo razvoj te zemlje, što je imalo ekonomski, politički i svaki drugi prosperitet.Prema tome, spočitavati SNS bilo koji aspekt koji se tiče ljudskih i manjinskih prava ravno je kao da nam sad to spočitavate i kažete da naši ekonomski rezultati nisu dobri, da privredni rast nije toliki koliki jeste.I, evo ovo što se juče pojavilo i to je jako značajno u „Blumbergu“, dakle američki portal koji je veoma čitan i cenjen, da je Vlada Republike Srbije, odnosno predlog i za sastav nove Vlade toliko izbalansiran i toliko ide ispred svog vremena i ide ispred mnogo bogatijih država kada je u pitanju zastupljenost žena u samoj toj Vladi da jednostavno mi danas imamo situaciju da ovom državom rukovode ljudi koji imaju viziju da rukovodi lider i predsednik koji ima viziju i po pitanju politike, geopolitike, ekonomije, ljudskih, rodnih, sindikalnih i svih drugih prava. To je SNS, to je predsednik Aleksandar Vučić i tako ćemo naravno i nastaviti u tom aspektu i tako u budućnosti, vodeći računa naravno o svim građanima naše zemlje, ali vodeći i rukovodeći se interesima Republike Srbije i srpskim interesima prioritetno, za razliku od nekih drugih vremena. Hvala. Zahvaljujem, kolega Marinkoviću.Pošto više nema prijavljenih na ovaj amandman, prelazimo na sledeći.Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Prelazimo na sledeći amandman.Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Da li neko želi reč?Po ima reč. **Đorđe Milićević** Ja se izvinjavam, maločas smo govorili o članu 2. ja mislim da sada govorimo o članu 11.Mislim da govorimo o amandmanu na član 11. Jel tako, jesam u pravu?E, sada, da ne bi bilo da mi politizujemo čitavu priču i da ne bi bilo da nismo analizirali i da se nismo na pravi način studiozno i sistematski bavili amandmanima koji su podnele kolege, ja ću najpre da govorim o samom kao što je maločas kolega rekao da smo svi posvetili dužnu pažnju svakom podnetom amandmanu, bez obzira što on dolazi iz redova opozicije.Dakle, ovim članom 11. oni koji sebe nazivaju Ujedinjenom dolinom ili već kako, se predlaže promena naziva Ministarstva za državnu upravu dodatkom za - i manjinsku samoupravu.Traži se da ministarstvo određuje plate u organima manjinske samouprave, tj. u nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Dakle, oni žele da se njihovi saveti smatraju organima lokalne samouprave što po prirodi stvari i nisu. Oni imaju poseban status, posebna ovlašćenja i to u skladu sa zakonom o kojem sam maločas govorio, a to je Zakon o nacionalnim savetima i Zakon o nacionalnim bi njihov predlog prošao, praktično bi značilo da bi mi u nekom narednom periodu, da bi nacionalni saveti bili neka vrsta paralelne vlasti u lokalnim sredinama gde ima manjina. To svakako ne bi trebalo dopustiti. To nije ni logično, to nije ni prirodno.Osim toga, postoji i posebno ministarstvo koje se formira, a to je ministarstvo za ljudska manjinska prava, društveni dijalog koji će se takođe baviti pitanjima nacionalnih manjina i o tome smo već govorili shvatamo predlagača i naravno podržavamo stav predlagača da se i ovaj amandman ne prihvati.Ono o čemu sam želeo još da govorim, dakle nama je potpuno jasno odakle potreba da se podnose ovakvi amandmani, pa čak i naredni amandmani na koje se nećemo javljati iz jednog prostog razloga, jer smatramo da su amandmani napisani čisto da bi se dobio prostor za priču, kao što su amandmani na član 20, 23, 24. itd, što opet potvrđuje da smo ipak pročitali amandmane i da smo se sistematično bavili ovim amandmanima.Ono što želim da kažem, potpuno nam je jasno da oni koji su podneli ove amandmane, žele sebe da predstave opozicijom i niko im ne može oduzeti to pravo, niko im ne može oduzeti pravo da imaju kritički osvrt u radu vladajuće koalicije. To je njihovo legitimno pravo, ali kritika zarad kritike i ovakva vrsta amandmana da bi samo dobili medijski prostor, ne vidim da će to doneti političke poene. Građani Srbije pragmatični i jedino rezultati danas donose političke poene.To vam je kao, imaćete kratkoročno naravno, bićete kratkoročno prisutni na medijima, ako to nešto znači u redu je, ali to vam je kao ono kada zakažete konferenciju za štampu i kažete da maske povećavaju smrtnost. Onda ste na pravi način aktuelni, pod znacima navoda, na pravi način aktuelni taj jedan dan u medijima.Od opozicije se očekuje da ponudi alternativu, da ponudi koja su to alternativna rešenja. Ako Zakon o ministarstvima nije dobar, dajte da čujemo predlog opozicije, šta je to što opozicija konkretno predlaže, a ne samo kritika zarad kritike.Postavlja se, znate, pitanje kome vi pokušavate da budete opozicije? Da budete opozicija državi u kojoj živite, narodu sa kojim živite i koji vas je prihvatio kao svoje, jer njima pokušavate sve vreme da budete opozicija, a sebe nazivate nekakvom Ujedinjenom dolinom.Složio bih se sa kolegom i njegovom malopređašnjom konstatacijom. U potpunosti ste u pravu, shvatamo mi šta je suština svega ovoga, suština svega ovoga je Srbija. Suština svega ovoga je destabilizacija Srbije. Suština svega ovoga je ono što pripremaju za 2022. godinu, a to je destabilizacija Srbije, a prva tačka destabilizacije Srbije su predsednički izbori. Vi vidite šta rade i njihovi mediji, i šta rade oni koji sebe nazivaju opozicijom, i vi jako dobro vidite da se ujedinjuju oni za koje niste mogli ni da zamislite da će se ujediniti, ali eto ujedinjuje ih interes i želja za vlast i i da što pre dođu do vlasti i do privilegija i ako je moguće da to učine bezu izbora.Dakle, prvi korak u svemu tome svakako jesu predsednički izbori i otuda i ovakvi ovakvi naslovi. Još jednom ću podsetiti, otuda kada predsednik Srbije hrabro i odlučno izađe i najavi borbu protiv kriminala i korupcije, otuda njihovi mediji izađu sa ovakvim, ne bih rekao fotografijama, ispravite me koleginice vi ste bili u medijima, sa pozadinom u studiju da tako kažem, što je krajnje sramno i krajnje licemerno.Još jednom kažem, crtanje mete na čelu porodici predsednika Republike Srbije ja lično i poslanički klub SPS osuđuje crtanje mete na čelu porodici bilo kojih poslanika, bilo kojeg političara. Mi se bavimo politikom, na nas sručite kofu fekalija, nemamo ništa protiv, ali mora da postoji jedan prag političke tolerancije i političke kulture, a to je porodica. To moramo svi da poštujemo.Ja vas molim da se u narednom vremenskom periodu ne bavimo onim što se želelo postići na današnjoj sednici, a to je upravo ovo, da se izađe iz sale i da se kaže – eto, mi smo manjine, nama se osporava i onemogućava da podnosimo amandmane, što naravno nije tačno, jer ovaj izlazak nije znak mudrosti i nije znak snage, već znak slabosti i nemogućnosti da kroz demokratsku, argumentovanu raspravu pokažete svoju snagu i kažete da ste u pravu. Ali, mi nećemo poslati takvu sliku i nećemo kao vladajuća koalicija poslati takvu poruku u javnosti.Mi prihvatamo, maločas smo govorili, na koji način vodimo računa o manjinama u Srbiji, ali isto tako smo rekli i na koji način sagledavamo svaki amandman koji podnese svaki poslanik manjina u Srbiji.

gospodina Milićevića, da zaista svaki amandman koji su podnosili liči na onaj prethodni i ima za cilj jedino da iskaže nekakvu njihovu prividnu borbu za prava, koja im nikako nigde i nisu ugrožena. Zaista ne mogu da shvatim da ljudi koji žele ozbiljno da se bave politikom ovde nam morališu, države nam slovo kako bi mi morali da se ponašamo i pričaju nam o nekakvim svojim ugroženim pravima. Evo, treću sednicu za redom završavaju svoje bitisanje u ovoj sali nakon svega sat i po ili dva sata vremena.Mislim da svaki dalji dijalog, monolog ili diskusija o njihovim amandmanima negde u suštine gubi svrhu, jer oni koji su podnosili ove amandmane nisu u sali da saslušaju, da nam odgovore ili eventualno da nam pojasne šta su hteli određenim amandmanom da postignu. Hipotetički govoreći, ja sam možda imao pitanje da nam uvažene kolege pojasne šta su hteli da postignu ovim amandmanom ili nekim sledećim, ali ja sada to pitanje nemam kome da postavim jer se oni ne nalaze u sali.Kako sali.Kako ne bih želeo da svaku narednu diskusiju obesmislimo, ali opet ne našom krivicom, i opet se vraćam na to da za predstavnike SNS i vladajuće većine nikad dijalog nije bio problem, sada se u praksi to pokazuje. Jer evo, mi smo tu, sedimo, želimo da diskutujemo o svakom amandmanu koji su oni podnosili, ali, nažalost, oni se u sali ne nalaze.Što se tiče samog ovog amandmana, a vezuju se jedan za drugi, iako sam materijal pročitao i spremao se, nisam shvatio suštinu ovog amandmana, kao ni jednog sledećeg. Opet ponavljam, kao neko ko ima prijatelje različitih veroispovesti, koji pripadaju različitim nacionalnim manjinama, nisam osetio sa njihove strane da su im bilo koja prava ugrožena ili da se osećaju negde diskriminisani.Politika SNS, pre svega Aleksandra Vučića, uvek je bila i biće da su svi građani jednaki, bez obzira gde da žive, koje su nacionalne pripadnosti ili verske pripadnosti. Ne mogu da verujem da danas neko, kada smo na pragu da usvojimo zakon kojim će se otvoriti i širi dijalog među svima nama, opet pokušava da neke stvari spočitava i da sve ove predloge nekako unizi, a to čini samo radi proste kritike.Da ne bih oduzimao vreme nekim budućim govornicima i da se ne bih javljao po svakom amandmanu, iako bi o svakom amandmanu imao svašta nešto da kažem, držaću se samo jednog amandmana koji mi je zaparao i oči i uši, a tiče se i Ministarstva unutrašnjih poslova koje će svakako doći na red. Ne mogu da verujem da neko toliko neodgovorno pristupa ovome, bez da razmisli o čemu se radi i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i posebno o ovom amandmanu.Oni su ovde podvukli da žele da se zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, usaglašavanje strukture zaposlenih sa strukturom stanovništva u naseljenim mestima. Dakle, ja ne mogu da verujem da neko ko predstavlja nacionalnu manjinu ovim želi da broji krvna zrnca ljudima u okolini gde žive. Dakle, šta je sada neophodno, da donosite uverenje ili potvrdu da ste pripadnik neke nacionalne manjine, ja ne znam ko bi tu potvrdu i dao, da biste se negde zaposlili? Prosto mi je šokantno da na taj način želite da kreirate strukturu ili atmosferu, da je neko poželjan ili nepoželjan u odnosu na to kojoj naciji pripada ili koje je veroispovesti. Prosto mi je neverovatno.Zamislite, hipotetički, da smo došli u situaciju da je neko iz vladajuće koalicije predložio ovako nešto. Pa, izbio bi skandal. Ovo vam je tipičan primer jedne vrste diskriminacije. Zapravo sam šokiran da je neko ko predstavlja nacionalnu manjinu, opet ću podvući, ovako nešto predložio.Smatram da se ljudi isključivo dele, ako je posao u pitanju, na one koji dobro obavljaju svoj posao ili koji ga ne obavljaju dobro. Smatram da nigde nema mesta da se sudi ili se neko zapošljava u bilo kojoj strukturi na osnovu toga koja mu je nacionalna pripadnost ili verska. Ne mogu da verujem da smo danas i to čuli, ali to nam pokazuje sve ono što su prethodni govornici iz vladajuće koalicije pominjali, a to je činjenica da su ovi amandmani predloženi samo da bi im poslužili kao pozornica za njihovo sitno politikanstvo i prikupljanje jeftinih političkih poena.U prilog tome govori i to da su na deset imali jedno isto obrazloženje, a to je da smatramo da je predloženo rešenje svrsishodnije od onog u Predlogu zakona. Ne znam zaista šta je ovde svrsishodnije, ne znam zaista šta ovde pogađa suštinu i apsolutno ne mogu da shvatim šta su hteli ljudi ovim da postignu.Za sam kraj, s time završavam, Vlada koju ćemo usvojiti tokom ove nedelje ima jasno zacrtane ciljeve i to su onih šest tačaka o kojima su pričale moje kolege. Ali, kada govorimo i ovim amandmanima, ne mogu da se ne osvrnem još jednom na činjenicu je politika SNS, politika predsednika Aleksandra Vučića uvek bila razvitak svakog dela naše zemlje, razvitak mogućnosti da svako od ljudi, gde god živeo, kojoj god naciji da pripada, ima jednaku šansu da živi, ostvaruje se, radi, doprinosi boljem životu u svom okruženju i u svojoj zemlji i uveren sam da će naredna Vlada, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, omogućiti da svi zajedno od naše Srbije stvaramo još lepše i još bolje mesto za život i za generacije koje dolaze. Hvala

kome se zahvaljujem što je spomenuo stvari koje još mi u SNS nismo stigli, pripremajući se za ovu tačku dnevnog reda, da istaknemo, a koje su danas u eteru. Naravno, reč je o napadu na porodicu gospodina Aleksandra Vučića.Da se vratim kratko na amandman o kojem raspravljamo. Kao što vidite, predlagač je uneo konfuziju i mi sada u ovoj vrsti priče ne znamo više o kom amandmanu raspravljamo, iz prostog razloga zato što on nije numerisao amandmane, pa se malo ova priča, u smislu zakonske regulative ili amandmanskog delovanja, razlila. Ali, možda je mnogo važnije iz tog razloga govoriti o suštini.Pa, zar upravo današnja rasprava i rasprava iz subote o Zakonu o ministarstvima, o novom ministarstvu za ljudska prava, za manjine, za dijalog, sukcesivno govorim iz prostog razloga da bi se razumeo značaj, ne pokazuje na pravi način stratešku odrednicu buduće Vlade Republike Srbije u kom pravcu želi da ide? I vi dođete ovde i to napadate?! ovo je jedna od strateških odrednica, upravo uvođenje tog ministarstva.Šta je jedno od ključnih ili novih termina u tom ministarstvu? To je dijalog. Izuzetno će biti teško novom ministru koji bude rukovodio tim ministarstvom, jer, kao što vidite, čini mi se da se agenda sada malo pomera, pa da li ćemo sada i na političkoj i na javnoj sceni u Republici Srbiji imati tu priču o tzv. ugroženim manjinskim pravima. Pogotovo ove priče o tzv. Sandžaku.Iz tog razloga, ja ću reći jedan predlog svoj i lično za šta ću ja apelovati i kao narodni poslanik, ali i na šta ću apelovati ovom ministarstvu, a to je da se na pravi način povede dijalog između Srba i Bošnjaka. Upravo onaj dijalog koji stalno i u kontinuitetu ponavlja predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Stalno pozitivna poruka – na uvredu nećemo da odgovorimo, na poniženje, s druge strane, ćutimo, nećemo da odgovorimo jer nećemo zlu krv da posejemo. Sve uvrede koje dolaze iz Sarajeva i iz Zagreba mi prećutimo. Predsednik Republike prećuti, pa onda i mi svi redom prećutimo. Zašto? Zato što znamo šta je naša odrednica, a ta nova srpska politika koju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić strateški se opredeljuje upravo sa pruženom rukom prema Bošnjacima.Dragi

kako vaši tobože predstavnici nekih političkih partija koji imaju sedište u Sarajevu danas predstavljaju u ovom visokom domu. Na pruženu ruku se pruži ruka. Na pozivanje na dijalog se sedne za sto, pa se razgovara. Dijalog između Srba i Bošnjaka treba da uđe u novu fazu, višu fazu.Ako bih govorio o bilateralnim odnosima sa Turskom, onda i politika Erdogana ide u tom pravcu i ne podržava ovakve separatističke poteze koji imaju tu ideološku pozadinu.Iz tog razloga ja ću još samo terminološki nešto što je ovde kroz ove amandmane provučeno, a što je izuzetno važno da se razume, to je opet jedno od načela koje bi trebalo shvatiti. Ne možemo mi u znak jednakosti stavljati konstitutivnost i pravo nacionalnih manjina, a prvi temeljni princip konstitutivnosti bi trebalo valjda da bude da gradite državnost jedne države, institucija itd, a vi sa pozicije nacionalne manjine ovde amandmanski predlažete i tražite pravo konstitutivnog naroda.Takođe, naroda.Takođe, ja ću se složiti sa kolegom Mirkovićem, koji je rekao – zašto seograničavate? Pravo državljana Srbije nije diskvalifikovano time kako se neko nacionalno opredeljuje, kako se opredelio kao narod. Mi identitet svakog naroda, svakog građanina u Republici Srbiji shvatamo kao prednost, kao bogatstvo. Deo njihove kulturne baštine smo usvojili kao deo naše baštine,

petnaestak minuta, da odete do nekad sedišta Zahumsko-hercegovačke eparhije u gradu Stonu i na poluostrvo Pelješac, pa ćete videti da tamo ne postoji nijedan informatički, materijalni ili životni trag da je to bilo naše sedište.To su paralele i to su slike u kojima mi živimo i to je naša pozicija za koju mi moramo da se izborimo da naš identitet opstane, a identitet Bošnjaka i poruke koje dolaze sa ovih govornica upravo potvrđuju, ne da je ruka pružena, pružena je i stolica, pružene su i pozicije, pružena je i volja i, kao što vidite, i danas pozivamo na dijalog,

Hvala, uvažena predsedavajuća.Jako je važno da povodom ovog amandmana

ne samo na rečima, jer naša politika apsolutno nije i nije zasnovana na rečima i praznim obećanjima nego na konkretnim rešenjima, uradili na samom ravnomernom regionalnom razvoju, na unapređenju standarda i kvaliteta života običnih građana, i ponavljam to još jednom, bez obzira gde žive, u kom gradu žive i kojoj nacionalnoj zajednici, kojoj verskoj zajednici ili bilo kako pripadaju.Ono što mora da se napomene, ono što možda neki ljudi, a nažalost i neke kolege neće da kažu, iz čistog sopstvenog političkog ili partikularnog interesa, je to da je Aleksandar Vučić, da je SNS sve ove godine sve ove godine gradila i radila i konkretno bez neke velike pompe, bez marketinga, bez bilo čega i bilo kakvih aktivnosti koje su bile usmerene na golu političku reklamu i bolji politički marketing, gradila škole, gradila dijagnostičke centre, gradila kliničke centre, gradila puteve, ulagala u seoske i zemljoradničke zadruge, u investicije u poljoprivredu, u investicije u fabrike, dovodila strane investitore, pomagala i podsticala domaće investitore, domaća mala, srednja i mikro preduzeća.Zašto? Kako bi svaki građanin Srbije mogao dostojanstveno i dobro da živi od sopstvenog rada.

To su konkretni rezultati i to je ono što mi svi ovde imamo i trudimo se da tako radimo, kao sluge građana i u interesu građana, a to je da imamo ovo, to je da budemo zainteresovani da svi građani Republike Srbije žive dobro i kvalitetno. Ali oni ne mogu da žive dobro i kvalitetno od priče. Oni ne mogu da žive dobro i kvalitetno ukoliko neko sa neke druge strane u okviru dijaloga ne želi taj dijalog i želi stalno samo ne da kritikuje, nego da se ponaša kritizerski, da se ponaša kibicerski i da iz kafića, kako to naš predsednik kaže, pijući kapućino, kritikuje sve ono što je ova država i što je naša vladajuća struktura uradila prethodnih godina.Kako možete da kritikujete ono što može da se vidi golim okom? Ne morate da budete pripadnik i poslanik ili simpatizer SNS da vidite da je ova država samo u poslednjih nekoliko godina izgradila preko 250 kilometara auto-puteva. Ne morate da budete pripadnik SNS da vidite i da možete da kažete da je u 2019. godini u našu zemlju došlo preko 3,5 milijarde evra stranih direktnih investicija, da bukvalno na nivou od samo sedam dana svake nedelje imamo neku novu investiciju sa različitih svetskih meridijana. Ovde u Srbiji danas ulažu kompanije i iz Evropske unije i iz Nemačke, iz Italije, i to prijateljstvo smo uspeli i savezništvo da obnovimo, zahvaljujući predsedniku Vučiću i zahvaljujući predsedniku Makronu. Imamo investicije iz Južne Koreje, Japana, Narodne Republike Kine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država.To je ono što je politika SNS, ekonomija, i za to smo se zalagali i za to se predsednik zalagao sve ovo vreme i kada je u pitanju rešavanje nekih regionalnih, ali i unutrašnjih konflikata. Pri tome mislim na pitanje Kosova i Metohije. Godinama su nas pritiskali, godinama su govorili onu floskulu „status pre standarda“, da bi danas došli na ono što jeste Vučićeva ideja još od 2014. godine – ekonomska integracija, trgovina, biznis, investicije, nova radna mesta. To su preduslovi koji mogu da dovedu do toga da bude boljeg razumevanja, koji mogu da dovedu do onoga o čemu je Vučić govorio sve ove godine slobodni protok roba, ljudi i kapitala. To je život običnih građana, to su njihova radna mesta, to su njihove porodice, to je socijalna politika, to je kulturna politika, to je svaka druga javna politika koju mi ovde u SNS pokušavamo da podignemo na najviši mogući nivo, ne gledajući ko dolazi iz kog grada i, ne daj bože, ne gledajući ko kom narodu pripada.Želim još da kažem da smo mi sasvim otvoreni za bilo koju vrstu dijaloga, znajući da da šta god radili možete i da pogrešite, šta god radili, možda neko ima neku novu, pametniju ideju i spremni smo na to da saslušamo sve te ideje i da radimo zajedno sa predstavnicima i drugih građana Republike Srbije i sa partijama za koje su drugi građani Republike Srbije glasali, iako, naravno, ne prenebregavamo nikada činjenicu da je SNS danas na istorijskom maksimumu podrške, sa 66% podrške građana Republike Srbije, i da imamo pravo da diktiramo i da vodimo politiku, ali naravno da vodimo računa i o onima koji ne glasaju za SNS, već kao jedna saborna, kao jedna državotvorna partija vodimo računa o svima, pružimo ruku svima i vodimo računa o tome da svako danas može da ima pravo izbora, da svako danas može lako da se zaposli, da svako danas ima pravo na dobro i kvalitetno obrazovanje.To je ono za šta se mi godinama zalažemo, želeći da stvorimo jedno društvo ne egalitarizma, jer naravno mi smo stranka desnog centra, nego društvo jednakih šansi, gde će upravo kao glavni aspekt uspeha i razvoja ove zemlje biti ljudsko znanje, biti rad, biti upornost, posvećenost, a kada su u pitanju političari ili politika – patriotizam i posvećenost nacionalnim, ekonomskim i svim drugim interesima naše zemlje.Prema tome, moram opet da kažem da je jako značajno kakav pristup prema državi imamo i mi smo pokazali to u godinama koje su prethodile i ovom sazivu, da smo veoma voljni da radimo sa svima, ali na konstruktivnim predlozima.S obzirom da smo pokazali ogromno pregalaštvo, ogromnu posvećenost i pokazali da radimo konkretne stvari, sa 27% nezaposlenih ljudi 2012. godine danas smo na ispod 10%, sa sa nekoliko hiljada gradilišta 2012. godine danas u Srbiji ima 61.000 gradilišta. Srbija je zemlja kranova, Srbija je zemlja bagera za koje mora da ima mesta, i ima mesta i za Bošnjake u Raškoj, i u Novom Pazaru, i u Tutinu, i u Sjenici, i u Novoj Varoši, i u Prijepolju, ali i za našu braću i prijatelje Mađare u Subotici, Somboru, u celoj Vojvodini, u celoj državi i sve one koji poštuju ovu zemlju i koji žele zajedno sa nama, koji imamo najveće poverenje građana da gradimo ovu zemlju i da stvorimo jednu državu koja je moderna, u kojoj se lepo, u kojoj se bogato živi od sopstvenog reda, u kojoj možete normalno i dobro i kvalitetno da se obrazujete.To će biti glavni doprinos onoga što jeste naš cilj kroz formiranje ovog ministarstva za demografiju, da naši mladi ljudi, da oni koji su visokoobrazovani, visokokvalifikovani, koji mogu najviše da doprinesu razvoju ove zemlje da oni ostanu ovde, da im ovde bude dobro. Mislim da i mi snosimo, naravno, jednu ogromnu odgovornost da napravimo takav zakonski okvir, takav ambijent za poslovanje, za biznis, za ostanak ovde, za demografiju, za rađanje, za socijalnu, za demografsku politiku takav da ljudi rado ostanu ovde i da budemo konkurentni ne samo na one zemlje u regionu, ne samo u odnosu na naše komšije, već u odnosu na članice EU.Ako možemo da ih pobeđujemo u ekonomiji, ako možemo da imamo ekonomski rast i za vreme pandemije, ako možemo i za vreme pandemije da dovodimo investitore, onda možemo da ih pobedimo i u demografiji. Možemo i to je ono što je ključno, što je vododelnica, što je prelomna tačka, što je Vučić uradio 4. septembra kada se naša delegacija vratila iz Vašingtona. Pobednički duh ovog naroda, vratili smo to, vratio nam je pobednički duh, vratio nam je veru u to da smo dobri, da nismo ništa gori od drugih i da samo jakim i velikim radom možemo da napravimo sjajne rezultate. To pokazujemo u svim domenima i to pokazujemo u svim segmentima društvenog života. A onima koji, naravno, paušalno kritikuju sve i svašta poručujem da postanu i da budu mnogo konstruktivniji, obzirom da je naša ruka ispružena i da mogu zajednički sa nama da rade na interes Srbije, na interes naših građana i na interes budućnosti naše dece. Hvala. Hvala vama gospodine Marinkoviću.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. **Marko Atlagić** Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite da kao čovek koji je živeo i radio čitav život u prosveti, a osim toga i bavio se volonterski politikom još u bivšem režimu, pa da mlađim generacijama dam nekakva saopštenja ili upute, ukoliko oni to žele.Ovo danas što smo čuli gospodine potpredsedniče, vezano za položaj nacionalnih manjina, upravo to želim reći. Još u bivšem režimu, Srbija se dičila sa poštovanjem prava nacionalnih manjina i ona, pogotovo dolaskom na čelo Vlade Republike Srbije, a kasnije i na čelo Republike Srbije, Aleksandra Vučića, smo unapredili do određenog nivoa. Mislim da smo mnogo učinili, ali to ne znači da nećemo i u narednom periodu. Dapače, da hoćemo i u narednom periodu, učinićemo mnoge stvari, unapredićemo mnoge stvar.Dozvolite, ali nacionalne manjine i ne samo nacionalne, nek svaka manjina ima psihološki osećaj manjine i misli da ja zakinuta. To je u psihologiji vrlo dobro, to kolege psiholozi i pedagozi vrlo dobro znaju i tako dalje. Neki svesno zloupotrebljavaju to, napadajući državu, u tom smislu da nešto dobiju pojedinci, a ne građani.Dozvolite u tom smislu da kažem da upravo na primeru nacionalnih zajednica u Srbiji smo dokazali u ovoj teškoj teškoj borbi protiv Kovida-19 da smo upravo išli najpre u mesta manjina. Prvi smo, kad sam već kod toga, da kažemo, da demantujemo one koji svaki dan, iz dana u dan, na nekim televizijama, a osim toga i svojim portalima vrše propagandu protiv borbe protiv Kovida.Vidite, ja zbog građana Republike Srbije kažem da smo mi prvi uveli zdravstven mere za suzbijanje Kovida-19. Jel tako, gospodo narodni poslanici i poštovani građani Srbije? Prvi smo uveli neophodne mere za oživljavanje ne samo pandemije nego i ekonomske mere. Sačuvali smo zdravstveni sistem uz nadljudske napore naših medicinskih medicinskih sestara i naših lekara. Da li je tačno ili nije? Ovo je odgovor, reći ću malo kasnije onih koji svaku večer i svakoga dana dezinformišu narod, a napadaju sve ono što je dobro u Republici Srbiji, a normalno najveći napad je na predsednika Republike, Aleksandra Vučića i na njegovu porodicu.U ovako teškoj situaciji gradili smo kovid bolnice. Nađite zemlje koje su više sagradile. Jel tačno ili ne? Prilagodili smo zdravstveni sistem vremenu u kome se nalazimo. Nađite zemlju koja je to brže napravila i bolje osim naše zemlje. Moramo to priznati. Građani to priznaju, a ne mora politički protivnik to da prizna, on to zna ali neće da kaže, pa tako i kad su u pitanju isto i nacionalne manjine. JDozvolite, pomogli smo građane u najtežoj situaciji sa 100 eura. Sačuvali smo penzionere 1.700 000. Hoćete da vam postupke govorim koliko je sačuvano onim merama koji su naši politički protivnici stalno napadali. Nemaju ni srama ni stida, a znaju da su komšije nam stradale, umrli, ne samo stariji, nego i mlađi, čak i deca od toga. Da li mi želimo dobro svojoj otadžbini ako to radimo i ako napadamo? Da li mi želimo građanima Republike Srbije dobro ako to napadamo?Dozvolite napadamo?Dozvolite dalje da kažem nekoliko rečenica da smo u školski sistem prilagodili među prvima u Evropi situaciji, zahvaljujući pored ostalog i ministarstvu i Vladi, normalno i predsedniku Republike i ne treba da da nijednom ministru da spava i nama narodnim poslanicima.Ova

shvatim.Nabavili smo zaštitnu opremu pre nego mnogi. Pokazali smo, podvlačim, pokazali smo solidarnost, dali pomoć i nekim evropskim zemljama evropske zajednice. Vidim da je nekima dosadno, dižu ruke, a niste trebali ni dolaziti gospodo nasuprot mene.Dozvolite dalje da kažem, unapredili smo zdravstveni sistem i pre ovih mera, 16 smo u Evropi. Znate li koji smo bili za vreme bivšeg režima 2012. godine? Nismo bili na listi, a onda smo tek 2013. godine došli na listu od 35 zemalja, a danas smo 16 od 35/36 zemalja, ali

da oni vrlo dobro to prate, ali ako ne prate da kažem da su protivnici borbe protiv kovida jako bezobrazne, jako napasni, unose zabunu među naše građane,

Ako hoće ja ću im datume tačno citirati iz inostranih časopisa i literature.Jedan od njih koji svako veče napada Aleksandra Vučića, radi

kako je formirao paravojne formacije za rušenje JNA i naše policije. E, to su ti koji danas napadaju Aleksandra Vučića.Jedan je univerzitetski profesor, svako veče na N1 CIA, na N1 CIA, govori, vidite šta je rekao samo u jednom tekstu, u jednom njihovom, navodnike njihovom, ali zaista jeste časopisu rekao za predsednika 46 uvreda u jednom tekstu koji ljudski um ne može da pojmi. Ja ću samo jedan deo da kažem.Nazvao ga je velikim idiotom, profesor univerziteta. A i taj je predvodio demonstracije, bio je student 1999. godine. Slobodan Prvanović. Sada ćete čuti dalje kada me već pitate ko je.Kaže - u odnosu je idiot prema zdravstvenom sistemu, a mi smo jedni od najboljih evropskih zemalja. Vidite, poštovani građani, ko radi protiv

Dalje, umobolni vođa. Zamislite ko to vređa koga? Da li smo mi ovde ikada rekli nekome da je umobolni vođa? Kompletni idioti da smo svi iz Srpske napredne stranke i svi narodni i svi narodni poslanici. Ponavlja ponovo - idioti kompletni i da smo idioti. Završen citat.Dalje, citiram – U okviru pandemije video sam da ovu državu, ovom upravljanju kompletni idioti.

što kaže naš narod, da su prošli izbori i da iza njega ne stoji čak ni porodica, verujem da ni ona ne bi glasala, on je ovako rekao, citiram, poštovani narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, čovek koji bi stao na RTS, a on je želeo da stane na RTS i protiv radio, a onda kaže – mislim da sam u životu milion puta ispao budala što se tiče politike i dodaje – ja sam u stvari moron. Radi građana, moron znači budala, dudek ili što bi braća Hrvati rekli zevzek itd.Dakle, ja zaista nemam pravo da nekom solim pamet, shvatio sam da sam budala, ne jednom nego pet puta. Završen citat. Ali svako veče ista propaganda protiv Aleksandra Vučića, na portalima i na toj televiziji.Hoću narodni poslanici, uvaženi uvaženi građani da vidite i ne verujte im. Verujte svojoj državi, svom predsedniku i svojoj Vladi.Dalje, naziva Anu Brnabić džiberko, zamislite,

obraćam posebno pažnju na jednu gospođu, univerzitetskog profesora, koji svaku veče truje građane Republike Srbije i Evrope. To je profesorica koja je radila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali su je isterali. Znate zašto? Zbog toga što ni jedan čas dok je bila nije održala. Više je učinila troškova telefonskim pozivima za Francusku nego čitav fakultet, a onda je došla na Filozofski fakultet u Kosovsku Mitrovicu. I ona vrši propagandu u borbi za

pošto smo joj dali radno mesto, evo, imam hrabrosti da kažem, jer se prodavala da je veliki patriota, ona i sada to tvrdi, da to ne radi, pogotovo da ne radi na KiM to. E, to

i naših političkih protivnika, jer oni vrlo brzo zaboravljaju, video sam, kao da idu u prvi razred, a i u prvom razredu osnovne škole deca ne bi zaboravila. Ja vas pitam – ko je prvi finansijski konsolidovao državu? Neka građani odgovore. Naravno, Aleksandar Vučić. Ko je rekao neću NATO? Recite, od predsednika države naše, unazad, odgovorite. Naravno, Aleksandar Vučić. Ko je prvi obeležio NATO agresiju nad našom zemljom? Nisu smeli da se pojave tog dana. Normalno, Aleksandar Vučić. Ko je prvi rekao – neću uvesti Rusiji sankcije? Ko je rekao? Kladili su se mnogi i izgubili opkladu. Normalno, Aleksandar Vučić. Prvi je rekao Zapadu – Nećete me sprečiti da sarađujem sa Rusijom i sa Kinom. Zašto? Mi ne sedimo na tri stolice, nego na našoj, srpskoj stolici, a sarađujemo sa svima.Prvi je posle dosovskog uništenja podigao Vojsku Srbije na zavidan nivo. Da li je tačno gospodo iz bivšeg režima?

gde niste imali jer sam ja ovde tri saziva, ovo je četvrti, i nikada niste mogli izdržati u ovoj dvorani više od 15 minuta, a ima i danas nekih koji ne mogu.

zaboravljaju, a građani to dobro znaju, danas je Aleksandar Vučić poslednji, jedini slobodni vladar u Evropi. Ponavljam, poslednji i jedini vladar u Evropi.Nije lako voditi ni mesnu zajednicu, nije lako voditi ni porodicu, nije lako voditi jednu

li nam je stalno govorio predsednik Vučić, a i predsednik Nikolić - kada idete u inostranstvo nemojte nikada protiv svojih političkih protivnika. Da li je neko to govorio? Ustanite, pa recite, poštovani narodni poslanici. Šta se danas radi?

Pa, kako je porodicama ne samo predsednika države Aleksandra Vučića, nego i pojedinih ministara i narodnih poslanika? Ja neću da vam o tome govorim, jer nikada neću to da kažem, jer sam iz jednog bivšeg režima i znam trpeti udarce na svakom mestu, ali istorija to beleži. I 1999. godinu je zabeležila. Zabeležila i mene, i vas i svakoga i to će ostati večno. Večno će ostati. Istorija nikome ne prašta, pre ili kasnije. Izvinite što sam odužio. Hvala. Zahvaljujem, profesore Atlagiću, i čestitam na današnjem izboru za zamenika predsednika nadležnog Odbora za obrazovanje, nauku tehnološki razvoj i informaciono društvo.Na povredu Poslovnika želi da ukaže narodni poslanik Glišić.Da bismo mu to omogućili, obrisaću listu prijavljenih. Imajte to u vidu, narodni poslanici, možete se ponovo prijaviti za reč.Gospodine Glišiću, molim vas da se vi javite za reč sada.Izvolite, imate reč.

a ne panegirici predsedniku vaše stranke koji traju već više od 10 minuta.Inače, ovo je moje prvo iskustvo u Skupštini Srbije i ova dva, tri dana sam zaprepašćen nivoom… ne znam ni kako da nazovem to, a da budem pristojan toga koliko je puta svako od vas imao potrebu, ne svako ali većina, da priča o Aleksandru Vučiću, da priča o predsedniku svoje stranke. U redu je, to je predsednik naše države, ali to je i predsednik vaše stranke. Znači, toliko reklamirati predsednika svoje stranke, mimo Poslovnika, je potpuno…Ne znam, neki od vas imaju sedu kosu, kao i ja, a u vreme Josipa Broza Tita se ovako nije radilo. Znači, ovo je stvarno nešto što spušta nivo ovog parlamenta i molim vas sledeći put, kada neko govori van teme dnevnog reda, da ga upozorite, jer ta vrsta opuštenosti vladajuće većine je prosto neprihvatljiva.Hvala. Hvala vama, narodni poslaniče.Vidim da smatrate da sam prekršio Poslovnik vezano za sadržaj izlaganja narodnih poslanika koji su govorili danas.Pre svega, moram da vam kažem da mi u ovoj Skupštini gajimo određeni duh demokratije i tolerancije i, kao što ste primetili, svima je danas dozvoljeno da predstavljaju svoju politiku, politiku izborne liste, pre svega, na kojoj su izabrani, zatim političke stranke kojoj pripadaju ili poslaničke grupe čiji su članovi i sve je danas, rekao bih, bilo u dobrom duhu demokratije i u priličnoj vezi sa raspravama koje smo vodili.Da li se vi sa tim slažete ili ne, to ne znam, ali znam da bi vam to zasmetalo bilo je neophodno da ta izlaganja čujete. Vi ste u ovu salu ušli pre minut i po i siguran sam da vam ništa nije smetalo šta smo mi ovde danas govorili tokom dana,

Poslovnika.)Da bismo ukazali na povredu Poslovnika ponovo ću morati da obrišem listu.Molim zamenika predsednika poslaničke grupe &quot;Aleksandar Vučić - Za našu decu&quot; da se prijavi.Imate

svakako ih molim da budu što češće u sali kako bi shvatili celokupan duh rasprave, jer lako je dizati Poslovnik i iskočiti iz konteksta celokupne rasprave koja se danas dešava upravo u ovoj sali.Mi smo politička institucija. Dom Narodne skupštine je mesto demokratije i ovde, bez obzira na temu, možemo izneti i pojedine… Naravno, i svako od nas jeste pozvan da iznese određene stavove svoje političke partije, političke grupe kojoj pripada.Svakako su to danas učinili moje kolege i niko nije izašao van konteksta teme, teme, pre svega, a govorimo o nacionalnim manjinama.Ako govorimo o nacionalnim manjinama, u svakom amandmanu svako od nas je imao pravo da spomene Aleksandra Vučića, jer upravo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić taj koji je unapredio odnos prema nacionalnim manjinama u svakom mogućem smislu. Svako od nas je imao pravo da spomene predsednika Aleksandra Vučića, jer upravo je predsednik Aleksandar Vučić obišao sva mesta o kojima smo danas govorili, posebno govoreći o bošnjačkoj nacionalnoj manjini.Ukoliko govorimo o pravima i unapređenju odnosa predstavnika nacionalnih manjina u ovoj sali, svako od njih je mogao da ustane i da kaže šta je to SNS, šta je to svojom politikom, šta je predsednik Vučić svojim ovlašćenjima uradio u svakoj od sredina u kojima imamo nacionalne manjine i na koji način je njihov život unapređen u zaista pravom smislu te reči.Prema reči.Prema tome, nemojte nas opominjati i nemojte nas učiti Poslovniku. Pre svega vas molim kao nekoga ko je u Skupštini vrlo skoro, imajte malo razumevanja da budete i da posvetite svoje vreme učešćem u dijalogu, odnosno u diskusiji u ovoj sali i tek nakon toga zaista možemo da razgovaramo o tome da li smo mi o tome da li smo mi van teme ili nismo van teme.Svakako da smo dijalogu danas ovde doprineli, da smo doprineli diskusiji i da su to upravo omogućili građanima koji nas slušaju u prenosu, da zapravo čuju na koji način jesu prava nacionalnih manjina danas u mnogome unapređena i na koji način mi svakako pozivamo i vas… Vidim da niste nijedan amandman na ovu temu danas uložili, pa vas zaista pozivam da to učinite, jer ovde, razgovarajući o amandmanima, razgovarajući o aktuelnim promenama i izmenama zakona, razgovarajući o tome da svako od nas ima pravo da određeni amandman uloži. Svakako da to ima svako ko se nalazi u ovoj sali, pa te vas molim, i one koji su predložili amandmane i oni koji nas uče Poslovniku, da u ovoj sali, pre svega, budu, a onda iza toga da možemo da raspravljamo o temi, jer da biste raspravljali o temi, morate da budete u sali.Zahvaljujem. Hvala vama, gospođo Božić.Mi smo se, zapravo, odlično razumeli, ali, pošto su ustanovljena pravila takva, ja sam dužan i da pružim odgovarajuće obrazloženje.Članovi 103. i 104. Poslovnika bi zaista podrazumevali da zbog onoga što se dogodilo, jer gospodin Glišić jeste iskoristio mogućnost da ukaže na povredu Poslovnika da bi zapravo replicirao narodnim poslanicima koji su govorili pre njega.Dakle, stroga, striktna primena pravila bi podrazumevala da se, samim tim, to vreme kompenzuje od vremena za raspravu poslaničke grupe. Međutim, gospodin Glišić ne pripada nijednoj poslaničkoj grupi, tako da tu odredbu ne možemo da primenimo, ali u svakom slučaju ima mogućnost da se, mimo povrede Poslovnika, danas obrati Narodnoj skupštini kroz vreme koje je predviđeno za nastupe i govore narodnih poslanika koji nisu članovi nijedne poslaničke grupe. Možda u nastavku sednice bude iskoristio i to pravo.Smatram da nisam prekršio Poslovnik iz ovih razloga koje sam naveo.Da li vi želite da se Narodna skupština izjasni?(Sandra Božić: Ne.)Hvala vam i na tome.Sada reč, po amandmanu, ima Nevenka Kostadinova. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, ja kao pripadnica bugarske nacionalne manjine i poslanica sa Liste Aleksandar Vućić – Za našu decu, odlučila sam da se prijavim za diskusiju i da kažem nekoliko reči na temu o kojoj mi danas raspravljamo.Naime, kao pripadnica bugarske nacionalne manjine htela bih prvo da kažem da u državi Srbiji, po zadnjem popisu, živi nešto manje od 20.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine.

Naravno, i pored toga što žive u jako teškim uslovima, pripadnici bugarske nacionalne manjine su oduvek bili lojalni svojoj državi, oduvek su probleme rešavali i rešenja za svoje probleme tražili u svojoj kući, to jest u svojoj državi.Da podsetim da je prilikom susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Republike Bugarske Rumenom Radevim, koji je bio 2018. godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio bugarskoj nacionalnoj manjini, citiram: „Volite Bugarsku, poštujte Srbiju“ i Bugari u Srbiji upravo to i rade.Pošto rade.Pošto dolazim iz brdsko-planinskog kraja, hoću da kažem da je nama potrebno ministarstvo o selu. Nije važno kako će se ono doslovce zvati, važno je da će ono voditi brigu o problemima koje imaju ljudi koji žive na selu, jer su se naša sela ispraznila i skroz opustela.Razloga je za to mnogo, pre svega jako teški i surovi uslovi života usled nedostatka primene mehanizacije i loše loše infrastrukture.Nama treba ministarstvo za brigu o deci i porodici. Nije važno kako će se ono zvati, važno je da će ono voditi brigu o porodici, jer se naš kraj masovno prazni.Ekonomska migracija je uhvatila galopirajući mah. Upravo zbog teških uslova u kojima ljudi žive u kraju odakle ja dolazim migracija je izražena, broj stanovništva se prepolovljava.Naravno, protiv globalnih trendova se ne može. Mi globalne trendove ne možemo zaustaviti, ali se pametnom državnom politikom mnogo toga može ublažiti.Nama treba ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Nije važno kako će se ono doslovce zvati, važno je da će ono voditi brigu o manjinama i da će se baviti problemima sa kojima se manjine suočavaju.Nama treba dijalog, nama treba razumevanje i uzajamno poštovanje, a sve to nam treba zarad zajedničkog suživota.Mi treba da gradimo društvo koje će pružiti svakom pojedincu podjednake šanse, bez obzira da li pripada većini ili manjini. Samo u takvom društvu možemo biti svi zadovoljni, samo tako možemo pružiti šansu svojoj deci, samo tako možemo obezbediti budućnost za našu decu i buduća pokolenja na ovim prostorima. Zahvaljujem.

javio sam se po ovom amandmanu zato što se tu možda i najjasnije vidi želja podnosioca amandmana.Vi kad pogledate malo manje pažljivo amandmane rekli bi ste – ništa, kao i svaki drugi amandman koji podnose narodni poslanici. Ja sa tim ne mogu da se složim. Ovo su jako ozbiljni amandmani koji za cilj imaju da Srbiju prikažu kao državu koja ne brine o svojim nacionalnim manjinama. To nije slučajno.Nije slučajno, jer kad god se napada ili Srbija ili Aleksandar Vučić, to se nekako uvek dešava ne stihijski, nego sinhronizovano u čitavom regionu. Ti napadi dolaze iz Crne Gore, dolaze iz Hrvatske, dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine, ali mora da postoji neko ovde ko će u ime tajkuna koji više nemaju svoje predstavnike zato što su bojkotovali izbore da napada Aleksandra Vučića i Republiku Srbiju.Pogledajte sam amandman. Znači, predloženo je da se to zove ministarstvo državne uprave, lokalne i manjinske samouprave. Ko se iole malo razume i u državnu upravu i u politički sistem, ovo znači da saveti nacionalnih manjina postaju organ vlasti, zato što postojeći državni organi nisu u mogućnosti da im obezbede funkcionisanje kao pripadnicima nacionalnih manjina. To dolazi od stranke Sulejmana Ugljanina.On misli da smo mi zaboravili šta se dešavalo 2012. godine. Ja sam bio narodni poslanik koji je glasao da Sulejman Ugljanin bude ministar u Vladi Republike Srbije, a predložen je od strane tadašnjeg mandatara ili predsednika Vlade,

sad ne valjaju zato što je Suljo kad je seo u ministarski auto, zauzeo ministarski kabinet prestao da brine o svojim sunarodnicima, prestao da brine o svim građanima Republike Srbije, prestao da brine i o gradu iz koga je došao, iz Raške oblasti. Kaže – ako ja ne budem ministar, biće nemira, biće rata u Sandžaku. To su njegove reči. Nemoj da to podnosilac ovog amandmana krije, jer ovde pokušava da se vodi jedna politika, u našoj Narodnoj skupštini, netolerancije između Srba i Bošnjaka.Oni bi hteli ponovo da budemo u svađi, ne daj Bože da se raspravljamo, ne argumentima, nego oružjem zato što, valjda, u tome vide neku priliku ili da dođu na vlast u Srbiji ili da rastače i nastave ono što su Dragan Đilas i Šolak započeli kada su bili na vlasti.Voleo bih da je podnosilac amandmana konačno u sali, da priča i brani svoje amandmane i da nam kaže konačno šta je zaista hteo.Saveti nacionalnih manjina kakvi postoje u Srbiji, sa ovlašćenima koja imaju mogu da kažem da su najmoderniji, pa čak i primer mnogim demokratski razvijenijim državama kako treba da rešavaju pitanje nacionalnih manjina.Isto tako bih voleo da mi odgovori – ako u Raškoj oblasti Bošnjak nema put do svog naselja, da li ga nema i građanin srpske nacionalnosti? Ako su građani u Raškoj oblasti siromašni, da li su siromašni samo Bošnjaci ili su siromašni i Srbi i svi ostali? Zna se da svi zajedno dele istu sudbinu.Način sudbinu.Način na koji oni vode svoju politiku, pokušavaju da kroz jeftinu nacionalističku priču, koja naginje ka separatizmu, steknu određene političke poene, računajući na taj emotivni naboj kod svojih birača.Samo postavljam pitanje – šta su uradili za svoje sugrađane i Srbe i Bošnjake i sve druge dok su vršili vlast u Republici Srbiji? Jedno veliko ništa, pa im je ostao samo model, da ponude svojim biračima, svojim sugrađanima da se svađaju sa pripadnicima drugih naroda i nacija. To je politika koja ne može da uspe, to je politika koja nema budućnost.Konačno, gospoda neka izađu iz prošlosti, jer ako ostanu zarobljeni u toj prošlosti ništa neće da urade ni za budućnost Bošnjaka, ni za budućnost Srba i svih građana Republike Srbije. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Po amandmanu, narodni poslanik Srbislav Filipović. Hvala, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, još je i Albert Kami lepo rekao da nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu. Tako i pojedini predstavnici nacionalnih manjina pokušavaju da poštovanje kod svojih birača, dela svojih birača zasnuju i utemelje na strahu od nekakve strašne i opasne srpske države, nekakve strašne srpske hegemonije, nekakve strašne srpske politike koja želi da oduzme sva moguća prava nacionalnim manjinama, nacionalnim zajednicama u Republici Srbiji, ma na celom svetu.Nema, naravno, ovde nigde se nije, da prodiskutujemo o tome, pa da nam kažu koja su to prava uskraćena nacionalnim manjinama u Srbiji? Koja prava? Da jedan pripadnik nacionalne manjine, bilo koje u Srbiji, a da nije političar ili politikant ili da nije plaćen od Đilasa, Šolaka i ostalih kriminalaca koji su harali Srbijom 12 godina, ni jedan od njih da izađe i da kaže šta mu je to u Srbiji uskraćeno. Nema.Kada Nema.Kada razgovarate, a svako od nas ima komšiju bar koji je pripadnik neke nacionalne manjine, svi su oni ljudi koji su lojalni građani Republike Srbije, koji poštuju Republiku Srbiju kao državu i nemaju nikakav strah od nje jer im Srbija omogućava sve ono što omogućava i pripadnicima srpskog naroda i bilo kog drugog, a to je da se školuju, da žive, da stvaraju svoje porodice u Republici Srbiji pod jednakim pravima i mogućnostima kao što to imaju i pripadnici srpskog naroda.Nema tu za nas nikakve dileme iz SNS, mi jesmo za mi jesmo za poštovanje svih prava nacionalnih manjina i zajednica, da proširimo ta prava, da razgovaramo sa njima, a ne da nas bilo ko ucenjuje, ne da bilo ko vređa sprsku državu. I nije nas sramota da kažemo srpsku državu, to je srpska država, država srpskog naroda i svih ostalih naroda koji u njoj žive i žele u njoj da žive. Zato kažem srpska država je uvek bila otvorena za sve one koji žele u nju da dođu, da posete našu državu, da upoznaju našu kulturu, jezik, naše običaje, da vide kakav je to divan srpski narod, koji se uvek borio i žrtvovao ne samo za svoj sopstveni, sprski narod, već i za druge narode u regionu.Zaboga, oni nazivaju srpsku državu fašističkom državom. Pa, srpska država je položila najveće žrtve, i Srbi, oslobađajući i okolne države u regionu i bivše Jugoslavije od fašističke nemani. Pa, sram bilo onoga ko se usuđuje da govori o tome i o srpskoj državi na takav način da joj zalepi etiketu fašističke.Naravno, zašto je potrebno stvoriti takvu sliku o Srbiji danas i kome je to u interesu? Čuli smo i od nekih spolja, ali to je i u interesu onih koji nisu bili sposobni da na izborima dosegnu taj cenzus od 3%, i to smo im omogućili, hajde, evo, da se spusti na 3%, ne bi li probali da uđu u Skupštinu. Nisu uspeli to, zato što su bojkotovali izbore, jer su bili svesni da nemaju dovoljnu podršku i utemeljenje kod građana Srbije da mogu da uđu u poslaničke klupe.Naravno, potrebno je Srbiju rušiti i spolja i iznutra. Iznutra su za to tajkuni spremili veliki novac, predvođeni Đilasom, Šolakom, onim nesrećnim Đorđevićem, i ostalima. Oni su spremni sve da ulože ne bi li srušili srpsku državu, jer jedino urušena i Srbija na kolenima je ona Srbija koja je podobna za tajkune, ona koja je podobna za upravo za te fašiste, koji bi hteli ponovo da haraju državom Srbijom, i koji bi hteli onu punu kasu, koju danas imamo, da isprazne, oni kojima ne odgovaraju Kovid bolnice koje se prave, onima kojima ne odgovara kad srpska država spremno dočeka takvu pandemiju kakvu danas imamo u svetu, onima kojima ne odgovara to što je Srbija među najboljima u Evropi, kada je u pitanju, u ovom momentu, stabilnost zdravstvenog sistema. Njima ništa od toga ne odgovara. Ne odgovara im, zato što svaki uspeh Srbije njih spušta jednu lestvicu dole, jedan procenat dole.Zato je danas srpska država nešto što smeta mnogima koji su na toj tajkunskoj strani. Zato imamo sinhronizovane napade.Kolega Veroljub Arsić je govorio o onima spolja, iz država bivše Jugoslavije. Imamo sinhronizovano i ovde. Jedni su njihovi predstavnici kroz Skupštinu i kroz lažno pokretanje pitanja statusa i položaja nacionalnih manjina. Oni daju vetar u leđa Đilasu, Šolaku, njihovim medijima, onima koji ne znaju još da li su iz Luksemburga ili iz Beograda, N1 i Nova S, Olji Bećković i ostalima, da nedeljom u devet, i svakog dana iz sata u sat, uživo pljuju i ruše ugled srpske države, a to sigurno nećemo njima dozvoliti, naravno.Takođe, naravno.Takođe, taj sinhronizovani napad na Srbiju ne ide samo kroz Skupštinu. On ide i odvija se tendenciozno iz dana u dan, iz časa u čas, i kroz njihove medije, tog njihovog udara na Srbiju bilo rušenje predsednika Republike Aleksandra Vučića na ovaj ili onaj način, kroz to što mu crtaju metu na čelu, kroz to što pozivaju ne samo putem društvenih mreža, tamo svaki idiot može da napiše šta god hoće i da za to apsolutno ne snosi nikakvu odgovornost, ali njihovi političari, njihovi analitičari, takozvani, nezavisni, njihovi nezavisni novinari, kako ih oni nazivaju, oni svakog dana pozivaju otvoreno na likvidaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zato što tu mafija vidi jedini spas za sebe. Jedina mogućnost da opstane u Srbiji mafija jeste da nema na čelu države Srbije predsednika Aleksandra Vučića. E, za to je najveća brana i najjači stub odbrane i podrška Aleksandru Vučiću ovde u Skupštini Republike Srbije. Svakog dana će ovde čuti reči podrške predsedniku Republike od strane narodnih poslanika, narodnih, jer ih je birao narod, jer narod stoji iza ovih ljudi koji ovde sede, narod je dao podršku tim ljudima, narod je dao podršku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.Ja sam siguran da će Srbija predvođena upravo Aleksandrom Vučićem i Vladom koju ćemo izabrati ovih dana ostati slobodna.Kao što je Perikle rekao – tajna slobode počiva u hrabrosti. Mi ovde, poslanici SNS, imamo dovoljno hrabrosti i dovoljno čestitosti i poštenja da iz sve snage, svim srcem, još jače i još više budemo uz našeg predsednika i uz državu Srbiju. Hvala.

da se čuju i da se o njima razgovara.Sada dajem pauzu u trajanju od 60 minuta. Sa radom nastavljamo u 15.00